Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Molim da najpre saslušamo himnu Republike Srbije, koju će danas

da minutom ćutanja odamo počast preminulom potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, Konstantinu Arsenoviću.Slava

evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 149 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 167 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne

današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 4, 5, 6, 8, 9. i 10. decembra 2016. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na

sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Stavljam na glasanje Zapisnik Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21. i 22. decembra 2016. godine.Molim

godini.Stavljam na glasanje Zapisnik Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 22, 23, 26, 27. i 28. decembra 2016. godine.Molim

godini.Stavljam na glasanje Zapisnik Pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 20. decembra 2016. godine.Molim

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.Poštovani poslanici, Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Narodnoj skupštini 4. januara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoju, koji je podnela Narodnoj skupštini 17. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora Pravnog fakulteta, koji je podneo Narodnoj skupštini 22. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Narodnoj skupštini 29. decembra 2016.

za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Narodnoj skupštini 29. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodna poslanica Maja Videnović je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

16, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 175 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, koji je podneo Narodnoj skupštini 24. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Poslanička grupa „Dosta je bilo“ predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Predsednik Narodne skupštine, Maja Gojković, predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

za ustavna pitanja i zakonodavstvo je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. februara 2017. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 101. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u radu, na zahtev šefova poslaničkih grupa, i to:

Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke, radi održavanja konsultacija sa njima i radi održavanja konsultacija u Vladi Republike Srbije, na koje sam u međuvremenu pozvana.U skladu sa članom 101. stav 5. Poslovnika, obaveštavam vas da ćete o nastavku sednice biti informisani nakon održanih konsultacija koje sam navela i sa šefovima poslaničkih grupa koji su zatražili pauzu to šefovi?)Pročitala sam, poslaniče, tako da vas molim za malo strpljenja i ja ću vas o tome obavestiti.